Vladimir (HDZ)** Idemo na slijedeću točku. - Konačni prijedlog Zakona o kaznenom postupku, drugo čitanje, P.Z.E. br. 116 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnijela gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović, zastupnici Dragutin Lesar i Ivo Josipović i Odbor za zakonodavstvo. Tatjana

Poštovani potpredsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici. Pred vama je Konačni prijedlog zakona o kaznenom postupku kao jedan od temeljnih zakona hrvatskog pravnog poretka i izraza primijenjenih ustavnih načela u odnosu državne vlasti prema temeljnim pravima i slobodama građana u ostvarivanju funkcije legitimnog javnog kažnjavanja. Za razliku od drugih zakona prijedlog je slijedio načela na kojima se radilo četiri godine. Na samom prijedlogu rad je trajao dvije godine. Valja naglasiti da je od sastavljanja načela preko prve radne skupine do redakcijske skupine sudjelovalo preko 30 stručnjaka. Od pet tadašnjih profesora tri su sudjelovala u tim tijelima, tri suca Vrhovnog suda, sudac Općinskog suda, pet zamjenika državnog odvjetnika, četiri suca županijskih sudova, predstavnik Hrvatske odvjetničke komore, 6 policijskih službenika itd. Prijedlog počiva na zamisli reforme kaznenog postupka u pravcu preobrazbe iz mješovitog tipa kaznenog postupka u kazneni postupak akuzatornog tipa. Ta preobrazba dovodi do nove konceptualizacije brojnih procesnih ustanova. Na tragu toga kao ključne reforme kaznenog postupka mogu se izdvojiti reforma prethodnog postupka, dosljedno razdvajanje funkcije prikupljanja podataka za optužbu koju provodi državni odvjetnik od odlučivanja u postupku koje je pravo i dužnost suca. Ukida se sudska a uvodi tužiteljska istraga, uvođenje kriminalističkog istražitelja kao tijela koje djeluje po zahtjevu državnog odvjetnika, uvođenje suca istrage kao novog tijela odlučivanja u prethodnom postupku umjesto dosadašnje kumulacije funkcija istraživanja i odlučivanja u osobi istražnog suca, uvođenje novih oblika ubrzanog postupaka, rješavanje lakših predmeta mirenjem sporazumom, uskratom kaznenog progona uz odgovarajuće obeštećenje žrtve, pojednostavljenje postupanja u tijeku pripreme za raspravu, proširenje područja primjene sporazuma stranaka o kazni, reforma skraćenog postupka, poboljšanje procesnih pravila koja uređuju mjere za učinkovito postupanje kao što su mjere osiguranja nazočnosti i mjere postupovne stege, reforma pravila o određenim procesnim cjelinama i pojedinim procesnim radnjama. Ukratko ću vam izložiti i pregled najznačajnijih novosti po glavama. Glava IV. sadrži opće odredbe o pravima i dužnostima državnog odvjetnika. Ta prava su uređena u skladu sa novim postupovnim položajem državnog odvjetnika. Prijedlog ukida sudsku istragu, više nema istražnog suca, državni odvjetnik je subjekt koji vodi istragu "dominus litis". Sud je prema novom prijedlogu tijekom kaznenog postupka neutralan subjekt koji odlučuje o pravima, uspostavlja ravnotežu među suprotstavljenim strankama, državnim odvjetnikom i okrivljenikom i kada je to potrebno regulira njihove odnose. U prethodnom postupku tu funkciju ima prije svega sudac istrage a kasnije drugo tijelo suda. On u prethodnom postupku odlučuje ali više ne istražuje. Sudac u prethodnom postupku postaje jamac zaštite prava i sloboda, treći u sukobu dvije strane. Glava 5. uređuje prava žrtve i oštećenika. Tim odredbama po prvi put se u hrvatskom pravu uvodi žrtvu među sudionike postupka s posebnim pravima. Žrtva je pojmovno određena pri čemu se vodilo računa o pojmovnom određenju u međunarodnim izvorima i inozemnom zakonodavstvu. Žrtva ima posebna prava stoga jer je kaznenim djelom povrijeđeno njeno pravo a ne zato što je tim djelom nanesena šteta. Prijedlog uvodi sasvim određene dužnosti tijela kaznenog postupka u postupanju prema žrtvi. Treba nadalje spomenuti da je pravni položaj žrtve definiran i prema nekim važnim osobnim svojstvima dijete, maloljetnik, žrtva kaznenog djela protiv spolnog morala. Pri tom se nastojalo urediti pravo poštivanja privatnosti žrtve kao osobe koja je već proživjela traumu počinjenja kaznenim djelom i spriječiti ili barem umanjiti sekundarnu viktimizaciju neprikladnim postupanjem postupanjem tijekom postupka. Glava 9. uređuje mjere osiguranja prisutnosti i druge mjere opreza. Zbog zahvata u ljudska prava te odredbe imaju posebnu važnost. U taj dio prijedloga unesene su u odnosu na sadašnji ZKP značajne novosti od kojih su tri izričito značajne. Pritvor kao prva i kratkotrajna mjera osiguravanja prisutnosti koju nalaže državni odvjetnik a koja zamjenjuje zadržavanje prema sadašnjem ZKP-u. O žalbi na odluku državnog odvjetnika odlučuje sudac istrage. Druga važna novost je vezana uz provedbu uhićenja. Prijedlog određuje da se uhićenik predaje posebnom ovlaštenom policijskom službeniku, pritvorskom nadzorniku koji odgovara za uhićenika i pritvorenika. Taj službenik je odgovoran za zakonitost uhićenja i pravilnost postupanja s uhićenikom i pritvorenikom, dakle s osobom lišenom slobode u vrijeme dok ona nije u istražnom zatvoru. Pritvorski nadzornik ne sudjeluje u istraživanju kaznenog djela. Treća novost je istražni zatvor odnosno lišenje slobode koje može trajati dulje zakonom određeno vrijeme prije presude a o kojem odlučuje sud. sadržajno pritvor prema sadašnjem ZKP-u. Glava 17. se odnosi na istragu. Tu su odredbe o novoj državnoj odvjetničkoj istrazi koju su u sklopu reforme kaznenog postupovnog zakonodavstva od ključne važnosti. Novost je da se istraga može provoditi i protiv nepoznatog počinitelja. Spoznajni je uvjet u odnosu na sadašnji ZKP snižen. Središnja novost prijedloga je da istragu provodi državni odvjetnik sam ili povjerava nalogom provođenje radnje istražitelju ili policiji. Osumnjičenik nema pravno sredstvo protiv naloga. naloga. Istražitelj je novi subjekt hrvatskog kaznenog postupka. To je osoba koja na temelju zakonskog ovlaštenja poduzima radnje po nalogu državnog odvjetnika. Sudac istrage također je novi subjekt u hrvatskom kaznenom postupku. On odlučuje o cjelini složenih i međusobno uvjetovanih odnosa sudionika postupka. Posebno sudac istrage odlučuje o zahvatima u slobodu i prava građana. Osim toga, sudac istrage provodi dokazno ročište u zakonom predviđenim slučajevima. Posebno mjesto s obzirom na važnost ima odredba koja uređuje sadržaj pouke o pravima. To je novost u hrvatskom kaznenom postupku. Tom je odredbom ne samo određen sadržaj pouke o pravima nego i vrijeme u kojem tijekom poduzimanja postupovnih radnji ta pouka mora biti dostavljena okrivljeniku. U Glavi 18. su pravila o dokaznim radnjama. Uvedena je važna novost kod pretraga. Hitna pretraga osobe i prijevoznog sredstva pod posebnim propisanim uvjetima provodi se na temelju državno odvjetničkog naloga. Pretraga po nalogu državnog odvjetnika je podložna kasnijoj konvalidaciji suca istrage. Glava 24. sadrži odredbe izvanrednim pravnim lijekovima. Najvažnija je i novost izostavljanje iz sustava tih lijekova izvanrednog ublažavanja kazne. Zajednička pravila skraćenog postupka su u glavi 25. te u glavi 26. koja uređuje postupke izdavanja kaznenog naloga i izricanja sudske opomene. Skraćeni postupak se prema prijedlogu vodi za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora do 12 godina. To je opća odredba. zakonskom odredbom su određena kaznena djela izuzete iz opće odredbe te se za njih vodi redoviti postupak. Prošireno je područje odlučivanja državnog odvjetnika prema načelu oportuniteta. Smanjen je broj oblika optužnih akata. Za kaznena djela za koja je propisan skraćeni postupak istraga ni u jednom slučaju nije obavezna. Uvođenjem novih oblika ubrzanih postupaka u redovitom i skraćenom postupku zakon slijedi suvremene legislativne tendencije u najrazvijenijim europskim zemljama. postizanju dva ključna cilja. Prvi je rasterećenje sudova od vođenja rasprava u predmetima u kojima je stanje takvo da se mogu okončati i bez rasprave ili uz vođenje rasprave samo o izricanju sankcije. Uz prikladnu praksu primjene može se očekivati značajno ubrzanje postupka, smanjenje ukupnog broja raspravnih ročišta i dugoročno vrlo značajne proračunske uštede. Drugi cilj je koncentriranje suda na predmete u kojima je potrebno rasprava zbog njihove težine ili složenosti. To bi uz prikladnu praksu trebalo biti, bitno podići kakvoću postupka i pospješiti dinamiku rada u timu, tim u pravilu složenim predmetima. Proširena cjelina ubrzanih postupaka u novom ZKP-u mogla bi uz prikladnu praksu u skraćenom postupku rezultirati smanjenjem broja potpunih rasprava za cirka 40%. To je itekako značajno za cjelokupno područje kaznenog sudovanja. Prijelazne i završne odredbe imaju veliku važnost s obzirom na okolnost da se mnoga pitanja imaju urediti posebnim zakonima i podzakonskim propisima. Prijedlog predviđa stupnjevito stupanje na snagu prema prijelaznim i završnim odredbama do donošenja posebnog zakona primjenjivat će se odredbe Zakona o kaznenom postupku o stvarnoj nadležnosti, članak 16. do 22. te odredbe glave 29. i 30. Prve imaju urediti Zakon o organizaciji sudova a drugi Zakon o rehabilitaciji i naknadi štete neosnovano uhićenim i osuđenim osobama. Odredbe Zakona o sudovima kojima se uređuje organizacija i nadležnost sudova primjenjivat će se od stupanja na snagu Zakona o kaznenom postupku. U Hrvatskom saboru nakon rasprave o Prijedlogu zakona u kaznenom postupku na sjednici održanoj u srpnju 2008. godine donesen je sljedeći zaključak: «Prihvaća se Prijedlog zakona o kaznenom postupku». Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. Nakon prvog čitanja tekst nacrta dostavljen je svim relevantnim tijelima, Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, Državnom odvjetništvu. Također Akademija pravnih znanosti je 30.9.2008. organizirala tematski skup, a Ministarstvo pravosuđa okrugli stol 12.11.2008. godine. Od lipnja 2008. bilo je tek nekoliko primjedbi i prijedloga državnih tijela prije svega ministarstava koja su razmotrena a neka i uvažena. U odnosu na tekst prijedloga zakona koji je bio na prvom čitanju u Hrvatskom saboru u konačnom prijedlogu nastale su određene razlike kao posljedica uvažavanja prijedloga i mišljenja s rasprave u Hrvatskom saboru Ministarstvo unutarnjih poslova, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, sudionika tematskih sjednica Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Okruglog stola. U odnosu na tekst Prijedloga zakona o kaznenom postupku koji je u Saboru prošao prvo čitanje većina unesenih primjedbi su nomotehničke i tehničke prirode a od većih sadržajnih promjena navodimo sljedeće: u članku 10. prijedloga unesen je novi stavak 4. kojim je određeno da se sudska odluka ne može temeljiti samo na dokazu pribavljenom povredom Ustava, Ustavom, zakonom ili međunarodnim pravom zajamčenih prava obrane, prava na dostojanstvo, ugled i čast te prava nepovredivost osobnog i obiteljskog života u postupku za teške oblike kaznenih djela za koja se provodi redoviti postupak kod kojih je povreda prava s obzirom na jakost i narav bitno manja u odnosu na težinu kaznenog djela. Nadalje u članku 216. koji govori o provođenju istrage razmatrajući pojave kaznenih djela u praksi prihvaćena je sugestija da se obvezatno provođenje istrage ograniči samo na najteža kaznena djela a da u drugim slučajevima ovisi o prosudbi državnog odvjetnika. Optužnica je uvijek podložna sudskom ispitivanju te optužno vijeće ima pravo i dužnost eventualne optužnice koje nisu dostatno utemeljene vratiti na dopunu, a u zakonom predviđenim slučajevima sud može odbaciti te optužnice. U članku 248. koji regulira provođenje pretrage stana i osoba unesene obaveza predaje kopije zapisnika o pretrazi stana ili osobe osobi koja, kod koje se obavlja pretraga odnosno osobi koju se pretražuje. U članku 265. prva rečenica o bankovnoj tajni je izostavljena jer bankovnu tajnu uređuju drugi propisi. Zakon propisuje način pribavljanja podataka koji su bankovna tajna time da se to pitanje u određenim predmetima ugrađuje i posebnim zakonom Zakonom o USKOK-u. Odredbama članka 327. izmijenjen, izmijenjena je na način da je sada propisana obveza tijela koje vodi kazneni postupak uzimanje uzoraka biološkog materijala za kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora najmanje 6 mjeseci. Također u stavku 6. propisano je da se podaci prikupljeni molekularno-genetskom analizom čuvaju u pravilu 20 godina. Važna izmjena članka 501. koji regulira obnovu postupka a gdje je izričito propisano da se kazneni postupak može obnoviti bez obzira na prisutnost osuđenika. Navodimo i razlike koje su nastale a vezane uz prijelazne i završne odredbe. Prijedlog predviđa da određene odredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2009. godine. To su odredbe koje se odnose na tajnost istrage i obnovu postupka. Primjena zakona u predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u predviđa da se 1. srpnja 2009. godine te konačno primjena zakona u svim kaznenim predmetima od 1. rujna 2011. godine s time što zakon stupa na snagu cijeli 1.1.2009. godine sa ovim iznimkama. što je promijenjeno u odnosu na prijedlog i na konačni prijedlog teksta. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za pravosuđe, europske integracije, zakonodavstvo. Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Ivo Josipović.

Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege kažu da je ZKP mali Ustav. Mali Ustav zato jer uređuje vrlo osjetljiva prava uređuje i funkcioniranje države i zaista je šteta da o tom razdoblju raspravljamo u ovo doba noći. Zaista je šteta da smo zakon u konačnoj verziji dobili praktično pred dva i po dana ako sam dobro izračunao i ja ne znam da li i koliko ima, možda nas nekoliko koji smo uspjeli pročitati zakon od početka do kraja u zadnjoj verziji i mislim da to nije način kako se ovakav zakon raspravlja i usvaja. Na žalost, kad se pogleda zakon moram reći da one pohvale koje smo dali KZ-u ne možemo ponoviti u pogledu ZKP-a iz razloga što je riječ o zakonu koji nije, po meni nije ostvario svrhu radi koje je pisan. Zašto je zakon mijenjan? Mijenjali smo koncept zakona jer je bila teza, opravdana teza da postojeći model nije dobar jer nije dovoljno efikasan, nije dovoljno brz, prvenstveno zato što se kroz sudsku istragu dobije efekt da se isti materijal radi se o prvotnim iskazima, presumptivnih, u pravilu presumptivnih svjedoka i okrivljenika tri put razvlače. Najprije pred policijom, pa pred istražnim sucem i onda na kraju na raspravi. Ideja je bila dakle da se napusti model sudske istrage zato da bi se stvar ubrzala, da se ono što su do sad bili izvidi i što je bila istraga sažme u jednu novu tužilačku istragu u kojoj bi se zapravo stvar ubrzala. To je na neki način napravljeno, ali je napravljeno na jedan način koji govori, pa rekao bih i o nerazumijevanju koncepta. Zašto? Uzeta je šablona gotovo da bih rekao postojećeg zakona i mijenjane su institucije, a nisu izvučene konzekvence koje vrijede i za dokazni postupak i za nivo spoznaje, pa i za ljudska prava. Mislim da će ovaj zakon dovesti do ozbiljnog debalansa ljudskih prava. Vidjet ćemo malo poslije i u čemu. Prvi nesporazum koji imamo jest rekao bih načelne prirode. Ako pogledamo statistiku državni odvjetnik u Hrvatskoj pred sudovima uspijeva u 87% slučajeva. To znači da naš državni odvjetnik i sud kojega prati prati zapravo rade jako dobro svoj posao barem po ovim statistika, a znamo da nezadovoljstvo postoji i to vrlo jasno indicira da glavni problem našeg neefikasnog pravosuđa nije u Zakonu o kaznenom postupku, nego je negdje drugdje, a ta neefikasnost u prvom redu leži u onome u onome što uopće nije došlo pred sud, u onome što se nije znalo, nije moglo ili nije htjelo otkriti, izvesti pred sud. Upravo zato naravno da se to reflektira i na određena rješenja u zakonu. Naime, ako smo istragu promijenili u tužilačku istragu i temeljimo je sada na osnovama sumnje, dakle na pojedinim dokazima onda u toj novoj tužilačkoj istrazi odnosi prava i obveze građana i pozicija građana ne može biti ista kao i u onoj istrazi koja se temelji na osnovama sumnje što je puno viši standard koji znači da je vjerojatnost osude prema postojećem materijalu veća od oslobađajuće presude. Zato je nedopustivo da u ovakvoj istrazi pritvor traje 6 mjeseci kao i sudskoj istrazi. Dakle, nije se povukla konzekvenca da se sažme izvid i nova istraga, da se ranije sa nižim standardom kako je to u zemljama koje imaju ovaj model tužilačke istrage ide u glavnu raspravu pri čemu vjerojatno onda ne bi 87% bilo uspjeha, ali je to dosljedna primjena koncepta. Isto tako, postoje i određene nesuglasnosti za koje ja ne znam kako će se riješiti. Primjerice, to smo govoriti ja vama možda ponavljam, ali kolegama evo da čuju. Istraga se temelji dakle na osnovama sumnji, na nižem standardu, a pritvor u istrazi na osnovanoj sumnji, dakle na višem standardu. A osnovana sumnja je temelj da bi se podigla optužnica. A dakle, ako imamo nivo sumnji za optužnicu kog vraga vodimo istragu. Dakle, postoji jedna nelogičnost koja je teško na logičnoj i na procesnoj razini rješiva. Isto tako, ozbiljno je sa sadašnjim konceptom narušeno načelo jednakosti oružja. Istraga je postavljena tako da naravno istragu vodi svojim rješenjem, započinje i vodi državni odvjetnik, a očekuje se da bi parirat trebala druga stranka, okrivljenik što naravno ni po ovom konceptu kako je postavljena ni po realnim mogućnostima nije objektivno za očekivati, jer bi tu istragu dakle niti ima procesnih mehanizama, niti može prisiliti građane da daju iskaz obrani i na kraju vrhunac. U raspravni spis se unosi materijal koji je prikupila obrana samo ako ako se s tim složi državni odvjetnik. Koja je to ravnopravnost stranaka? Šta je to. Dakle, to je jedan ozbiljan, načelan prigovor jednakosti oružja i mislim da je to nešto o čemu bi trebalo voditi računa. Ima jako puno nedosljednosti pa čak bih rekao i kontradikcija u pojedinim odredbama koje možda sad hajde s obzirom da evo govorimo o konceptu u 15 do 10. Možda ne trebaju čak i amandmane koje sam ja stavio, jer su zapravo primjeričnih bih rekao 10 ili koliko amandmana evo da imamo nešto, da se one možda najkritičnije stvari pokušaju popraviti. Ali kažem, moglo bi ih biti puno više. da je egzotična, važnu novu odredbu koja se tiče tretmana nezakonitih dokaza. Tretman nezakonitih dokaza je takav da su oni danas u Hrvatskoj apsolutno isključeni pri donošenju presude dok novi koncept predviđa tzv. sistem vaganja interesa. ako postoji nezakonit dokaz on se čak i može koristiti prilikom donošenja odluke ako je pretežitiji interes da se kazni počinitelj, nego da se očuva ona vrijednost, ono narušeno pravo kod nezakonitog dokaza. Međutim, vi to niste proveli, govorim vi, Vlada u procesnim normama i sud, raspravni sud je onemogućen da uopće važe dokaze. Zašto? Jer prije toga imate cijeli niz tijela koja su dužna izdvojiti taj materijal, tako da raspravni sud ni ne zna šta ima za vagati kako bi to izvagao jer naprosto ne zna da taj materijal postoji. To je jedan od čini mi se ozbiljnih primjera nedosljednosti. Onda imamo i neke kad smo već kod egzotičnih odredbi, postoji apsolutno isključenje privatnih spisa i dnevnika iz dokaznog materijala, tako da primjerice ako imate masovnog silovatelja koji u svom dnevniku opisuje kako svaki dan siluje, onda takav dnevnik mi nećemo moći zaplijeniti, nećemo na njemu moći zasnovati odluku, jer će biti isključen u prethodnoj fazi. On nikad neće. Čak se ne može niti zaplijeniti, a kamoli da bi se koristio poslije. Dakle, riječ je o jednoj za mene nedomišljenoj odredbi koja je tako možda na prvu loptu naletila na potrebu da se štiti privatnost ne važući šta to zapravo može značiti. Jel? Nadalje imamo odredbe koje se tiču nekih novota, a za koje nije jasno zašto ili mogao bih naslutiti zašto su se pojavile. Primjerice nema izvanrednog pravnog lijeka, zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne. Čuo sam neka obrazloženja da se i tako stvar može postići pomilovanjem, prijevremenim otpustom itd. Međutim ne može, to su različiti instituti sa različitom svrhom, različitom pozadinom i zapravo kao jedini razlog objektivno mogu navest nevoljkost sudova da postupaju takvim stvarima. Očito suci koji su sjedili u radnoj grupi nisu odoljeli tom zovu da si malo olakšaju posao. Zato sam, evo amandmanom predložio da se vrati, iako pretpostavljam da je to dosta utopističko očekivanje. Imamo nadalje veliki problem koji se isto tako tiče ravnopravnosti stranaka u postupku, tretman okrivljenika u vrijeme rasprave. Naime, dosljedno provodeći akuzatorni model zaboravljajući da mi nismo Amerika ni po civilizacijskim dosezima, pri čemu mislim da su naši u mnogim aspektima veći nego u Americi, barem što se tiče nekih aspekata ljudskih prava u postupku. Zanemarili smo činjenicu da da okrivljenik može biti u poziciji da ne može pridonijeti dokaze zato jer ne zna, zato jer ne može ili u prvom redu zato jer nema novaca. Naime, obrana da bi provela istragu, da bi bila ravnopravna državnom odvjetniku mora investirati novce. Neće vam privatni detektivi ni odvjetnici u istrazi voditi istragu obrane besplatno. Prema tome, budući da nemamo instituciju javne obrane, onaj tko nema novaca nažalost je na milost i nemilost države i tu tu socijalnu komponentu mislim da ne bi trebalo zaboraviti. Stvar je tim gora što je iz teksta zakona izbačena tzv. inkvizitorna maksima, dakle sud vodeći postupak brine samo, odnosno cijeni samo one dokaze koji su iznijele stranke, više ne brine kao što je to do sad bilo i o interesu obrane i o interesu optužbe i nema mogućnosti da sam izvodi dokaze. To je nedostatak koji će opet osjetiti ona najlošija strana, najslabija, to su siromašni okrivljenici, neuke osobe koje će često nažalost biti u situaciji da možda i ne krive, ne mogu parirati optužbi. U tom smislu imate i amandmane koji vraćaju do izvjesne mjere načelo inkvizitorne maksime u tekst zakona i mislim da bi bilo zaista šteta da se ne odlučite vratiti u inkvizitornu maksimu u zakon. Ima i drugih detalja, ali možda da vas sad ne gnjavim, ima uostalom postoje i zaključci, održan je veliki skup kaznenih pravnika u Opatiji. Mislim da je bilo zanimljivo, i vi ste bili, bilo je puno zanimljivih primjedbi, oštrih kritika, bilo je i pohvala, naravno pohvale isto tako ne zaobilazimo u nekim aspektima. I šteta je da je između podnošenja zakona u Sabor i odlučivanja tako malo vremena da se zapravo ozbiljnim amandmanima ne može ići. Naveo bih i nešto, hajde evo to kad smo već kod egzotike. smo već kod egzotike. Opet ste uveli izvanredni pravni lijek protiv odluka sudova bivše Jugoslavije. Ja pretpostavljam da je to odjek inicijative da se u jednom poznatom predmetu sudski sudski izvrši rehabilitacija s pravom. To je opravdani razlog, ali način kako ste to naveli ovdje, ne znam da li će išta omogućiti. Naime, prvo ne znam zašto ste samo vojni sud bivše Jugoslavije, kao da je jedini on zloupotrebljavao političku moć a drugo, zapravo ste ograničili prvo na osobu koja ima stalno prebivalište u Hrvatskoj i na državljanstvo. Nisam siguran da je to sukladno ustavnom načelu ravnopravnosti pred sudom da ste isključili neke kategorije, recimo stranaca, zašto bi strance isključili ako je bio isto tako osuđen. To je jedna stvar. A druga stvar, kažete da će se podnijeti izvanredni pravni lijek sukladno odredbama ovog zakona. To su isti pravni lijekovi koje imate i po sadašnjem zakonu i za najveći broj njih je istekao rok, je li i postoji samo zahtjev za obnovu postupka koji možete i po starome i po novome i ako ako je riječ o, ako mislimo na isti slučaj, onda se ista svrha može i bez ove odredbe koja nema puno smisla provesti naprosto obnovom postupka gdje bi državni odvjetnik zatražio obnovu postupka u korist osuđenika i onda odgovarajućom svojom izjavom uz kvalifikaciju onoga što se dogodilo odustao od optužbe u ponovljenom postupku. Dakle, ova bravura sa člankom 570. i 571., em što izgleda ovako dosta nezgrapno, mislim da ne služi svrsi zbog koje je napravljena, No dobro, evo da zaključim. Puno je truda uloženo. Ja sam svjestan da su kolege koje su radile utrošile puno vremena i energije i treba im na tome zahvaliti, međutim posao koji se predugo radi, 6 godina i posao u kojem sudjeluje previše ljudi ima ona narodna, znate o babicama i djetetu, nažalost onda rezultira ovakvim jednim uratkom za koji ja osobno mislim da je sa stanovišta ljudskih prava i sa stanovišta funkcionalnosti, opasan. I šteta je da nemamo više vremena da se još jedanput temeljito prođe i možda, evo kao malo šaljivi zaključak, ovaj Sabor bi možda mogao zadužiti Vladu da osnuje radnu grupu za izradu novog ZKP-a. Zahvaljujem. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo državni tajnici. Kolegica nešto ima primjedbu? klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će Konačni prijedlog zakona o kaznenom postupku o kojemu danas raspravljamo. Moram reći da se radi o izuzetno opsežnom zakonu, o organskom zakonu, o zakonu koji je jedan od temeljnih zakona Hrvatskog pravnog poretka i jedan od najznačajnijih novina u cjelovitom sustavu kaznenoga zakonodavstva. Ovaj zakon mora osigurati i jamčiti ravnotežu između djelotvorne zaštite društva od najopasnijih napada, no način da osigura da počinitelji kaznenih djela budu otkriveni, procesuirani i temeljem zakona kažnjeni, a istovremeno jamčiti poštivanje dostignutih i općeprihvaćenih načela zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda u vođenju kaznenog postupka. Ovo je zakon od kojeg se također očekuje u dijelu kaznenog pravosuđa ispunjenje pregovaračkih mjerila u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a to znači ubrzanje kaznenih postupaka i smanjivanje broja neriješenih starih predmeta. Naravno da sam legislativni okvir neće biti dovoljan, potrebno je još niz mjera koje se provode kroz strategiju reforme pravosuđa, ali svakako i ovo je jedan od bitnih alata. Ovaj prijedlog novog kaznenog procesnog zakona ide u pravcu reforme kaznenog postupka, odnosno u preobrazbi iz mješovitog tipa kaznenog postupka u kazneni postupak akuzatornog tipa. Ta preobrazba dovodi do niza koncepcijskih izmjena mnogih procesnih instituta. Svjesni smo da će upravo buduće izostavljanje, odnosno nepostojanje više inkvizitorske maksime biti najteže prihvatiti praktičarima sucima zbog toga što je dugogodišnja tradicija i koncepcija kaznenoga postupka hrvatskoga različita. No, unatoč toga vjerujemo da će nova koncepcija kaznenoga postupka pridonijeti učinkovitijem i bržem vođenju kaznenoga postupka o čemu govore i pozitivna iskustva zemalja europskog pravnog prostora koje gotovo sve poznaju kazneni postupak temeljen temeljen upravo na akuzatornom načelu. Moram naglasiti da je u izradi ovoga konačnoga prijedloga, a i pripremi načela za izradu prijedloga ovoga zakona sudjelovala vrlo široka stručna javnost ja bih rekla ne kroz zadnjih možda šest mjeseci ili godinu dana od kada se intenzivnije radi na ovom prijedlogu već gotovo unatrag pet godina otkada su prvi počeci pripreme izmjena, sustavne izmjene Kaznenoga zakona. Od ovog novog Kaznenoga zakona očekujemo prije svega kao što sam rekla učinkovitost i ubrzanje kaznenog postupka i jasniju poziciju, stranačku poziciju stranaka u kaznenom postupku. I odmah da kažem da je tu možda previše brige iskazano za okrivljenika koji će biti u daleko slabijem postupku, ipak srećom mi smo još u okružju tzv. zapadne demokracije pa onda okrivljeniku treba tužitelj dokazati krivnju a ne treba okrivljenik dokazivati svoju nevinost, dakle vrijedi načelo da je svak nevin dok mu se pravomoćnom sudskom odlukom ne dokaže krivnja. U prijedlogu ovog zakona najznačajnija možda reforma prethodnog postupka i dosljednoga razdvajanja funkcije prikupljanja podataka za optužbu i odlučivanja u postupku. Dakle uvodi se, ukida se sudska istraga, uvodi se tužiteljska istraga, tužitelj u potpunosti preuzima odgovornost za prikupljanje dokaza i dokaza za sve do podizanja optužnice. Uvodi se institucija suca istrage koji ima zapravo jednu kontrolnu funkciju da nadzire zakonitost zakonitost radnji državnoga odvjetnika u prethodnom postupku ukoliko one zadiru u osnovna prava, prava i slobode. Također se uvode novi oblici ubrzanog postupanja kao što je rješavanje lakših predmeta mirenjem sporazumom, uskratom kaznenog progona uz odgovarajuće obeštećenje žrtve pojednostavljanje postupanja u tijeku pripreme za raspravu, proširenje područja primjene sporazuma stranaka u kazni i reforma skraćenoga postupka. I također još jedna mjera koja će doprinijeti efikasnosti kaznenoga postupka, a to je poboljšanje procesnih pravila koje uređuju mjere za učinkovito postupanje kao što su mjere osiguranja nazočnosti i mjere postupovne stege stege u kaznenim postupcima, a također i reforma pravila o određenim procesnim cjelinama i procesnim radnjama. Primjenom skraćenoga postupka, a sada se skraćeni postupak vodi za sve predmete koji se vode pred općinskim sudovima u kojima nije neophodna i obvezna sudska istraga, očekuje se bitno ubrzanje kaznenoga postupka i bitno smanjenje opterećenja sudova pa se tako predviđa da bi primjenom novoga instituta iz ovoga zakona, predloženog Zakona o kaznenom postupku rezultati smanjenja broja potpunih rasprava bili otprilike 40%. Također je novost ovog zakona da se istraga može provoditi i protiv nepoznatoga počinitelja. Spoznan je uvjet je u odnosu na sadašnji ZKP snižen i rekla, i još jedna novina, potpuna novina, da se u kazneni postupak uvodi istražitelj, dakle novi subjekt osoba koja na temelju zakonskog ovlaštenja poduzima radnje po nalogu državnoga odvjetnika. Također su dobre novine u odnosu na zaštitu žrtve, na pravila o dokaznim radnjama i novine u odnosu na izvanredne pravne lijekove kojima se izostavlja izvanredni pravni lijek izvanrednog ublažavanja kazne iz razloga efikasnosti kaznenog postupka, a i zato jer ovaj pravni institut ne poznaju zemlje europskog pravnog kruga. I na kraju još jedanputa klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će ovaj prijedlog i poglavito prijelazne i završne odredbe kojima se predviđa da već 1. izmijenjene odluke o obnovi postupka, a 1. srpnja 2009. godine da se ovaj zakon primjeni na sva sva kaznena djela iz nadležnosti USKOK-a. Također se ukazuje na to da bi možda valjalo primijeniti odredbe o izvanrednim pravnim lijekovima od 1.1.2009. jer one ne zahtijevaju nikakove pripreme. I na kraju primjena i provedba ovoga zakona neće biti moguća i stoga apeliramo na Vladu da što prije donese tzv. doticajne zakone, a to su prije svega Zakon o policijskim ovlastima i Zakon o Državnom odvjetništvu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica

Meni je žao jako, trebali ste, ali … Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, Tatjana Vučetić, završni osvrt. Izvolite. se zahvaliti svim koji su sudjelovali u raspravi i naravno svima koji su podnijeli amandmane. Razmotriti ćemo ih, to je ono što ćemo sigurno napraviti i svugdje ondje gdje ocijenimo da su korisni i da pridonose poboljšanju Zakona o kaznenom postupku, usvojit ćemo ih. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu.